Ako nema nitko ništa protiv, onda idemo na objedinjenu raspravu u vezi ove tri točke.

mjerodavni odbori. Predstavnik predlagatelja državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, gospodin Hrvoje Dolenc će dodatno obrazložiti prijedlog ovih zakona. Izvolite.

o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica za višegodišnji operativni program, zaštita okoliša, promet i regionalne konkurentnost za pomoć zajednice u sklopu komponente regionalni razvoj IPA, instrumenta predpristupne pomoć u Hrvatskoj. Samo ukratko 27. kolovoza 2007. Vlada Republike Hrvatske i komisije europskih zajednica sklopili su okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi u pomoći instrumenta predpristupne pomoći ili popularne IPA-e koje se kao takva pojavljuje u svim dokumentima. Okvirni sporazum određuje opća pravila suradnje i provedbe pomoći europske zajednice u okviru ovog programa da je tehnički, pravni i administrativni okvir kojim će se provoditi mjere financiranje u Republici Hrvatskoj. Dana 29. ožujka 2007. godine Republika Hrvatska je predala komisiji europskih zajednica prijedlog višegodišnjih operativnih programa "Zaštita okoliša", "Promet" i "Regionalna konkurentnost", a dana 29. studenog 2007. i 7. prosinca 2007. Europska komisija je donijela odluku kojom se predloženi programi odobravaju za sufinanciranje instrumenta predpristupne pomoći. Dana 29. listopada i 3. studenoga 2008. usvojene su odluke Europske komisije kojom se na Republiku Hrvatsku prenose ovlasti za upravljanje ovim operativnim programima. Dakle, ova tri operativna programa. 6. studenog u Bruxelles-u direktor opće uprave za regionalnu politiku potpisao je Sporazum o financiranju sa strane Europske komisije, a 10. 11. u ime Vlade Republike Hrvatske moja malenkost u Zagrebu. Ono što je bitno reći da svi ovi sporazumi nose određene financijske utjecaje na

ove operativne programe. Dakle, u okviru operativnog programa "Regionalna konkurentnost" ukupni iznos operativnog programa za 2007. i 2009. godinu je 339,4 milijuna kuna, od toga IPA osigurava bespovratna sredstva u iznosu od 254,5 milijuna kuna ostatak sredstava u iznosu 84,8 milijuna kuna osigurava se državnim proračunom Republike Hrvatske, odnosno u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvu regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva i to u razdoblju od 2009. do 2012. godine. Za operativni program "Zaštita okoliša", operativni program je ukupne vrijednosti 513,6 milijuna kuna, vrijednost koja se predviđa darovnica Europske unije Republici Hrvatskoj, dakle bespovratna sredstva iznose 385,2 milijuna kuna, a nacionalno sufinanciranje iznosi 128,4 milijuna kuna. Navedena sredstva nacionalnog sufinanciranja osiguravanju se proračunom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva, te financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. I konačno za višegodišnji operativni program financijska sredstva, odnosno veličina programa je ukupna vrijednost operativnog programa iznosi 553,8 milijuna kuna, bespovratna sredstva iz IPA-e 373,9 milijuna kuna, a nacionalno sufinanciranje 179,9 milijuna kuna. I to će se osigurati u državnom proračun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ono što je bitno napomenuti je zašto se traži donošenje po hitnom postupku. Dakle, sporazum financiranja stupa na snagu na dan kada komisija i Europska zajednica primi pisanu obavijest o tome da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti Republike Hrvatske i njegovo stupanje na snagu te se prije svoga ne može pokrenuti isplata avansnih sredstava od strane komisije europske zajednica koja bi trebala biti isplaćena već tijekom 2008. godine. Dakle, imamo još prosinac ove godine, te zato postoji opravdani interes za njegovim što skorijim stupanjem na snagu. Evo to je moj kratki uvod o prijedlozima Zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju. Hvala. Hvala lijepa. Odbori? Zakonodavstvo? Financije? Državni proračun, europske integracije, pomorstvo, promet, veze? Otvaram Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. dobro. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nas će se troje obzirom da su tri točke podijeliti ovu minutažu. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i komisije europskih zajednica za višegodišnji operativni program Zaštita okoliša, za pomoć zajednice iz instrumenta predpristupne pomoći u sklopu komponente regionalni razvoj u Hrvatskoj. Ovaj prijedlog zakona zapravo na najbolji mogući način potvrđuje i pripremljenost Hrvatske i sposobnost da iskoristi sredstva iz IPA-e i nastavak je naravno na okvirni sporazum kojeg je Sabor potvrdio još 3. listopada prošle godine, dakle 2007. godine. 29. listopada ove godine dakle prije svega par tjedana usvojena je odluka Europske komisije kojom se na Republiku Hrvatsku kao što je to rekao državni tajnik prenose ovlasti za upravljanje operativnim programom Zaštita okoliša. Operativni program zaštita okoliša je zapravo višegodišnji programski dokument se odnosi na razdoblje aktualne naravno od 2007. do 2009. godine. Ovim sporazumom detaljno se uređuju uvjeti potrebni za isporuku pomoći Europske zajednice, te također pravila i postupci u svezi s isplatom vezanom uz ovu pomoć, kao i uvjeti pod kojima će se upravljati tom pomoći. A sada nešto o samoj suštini ovog sporazuma. Strateški ciljevi operativnog programa zaštite okoliša su zaštiti i unaprijediti prirodni i životni okoliš u Hrvatskoj, te potencijale okoliša kao ključne elemente za budući razvoj i istovremeno jačajući održivost energetskog sustava, posebice posebice povećanjem energetske učinkovitosti i promicanjem održivih energetskih rješenja. Temeljne zadaće ili bolje rečeno prioriteti su razviti infrastrukturu za gospodarenje otpadom za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, zatim zaštiti vodne resurse Hrvatske kroz unaprjeđene sustave vodoopskrbe i cjelovitog gospodarenja otpadnim vodama i kao treće ja bih rekao značajan prioritet je osigurati tehničku pomoć za jačanjem administrativnih sposobnosti i jačanje institucionalne sposobnosti Republike Hrvatske za provođenjem intervencija koju će kada postanemo članovi Europske unije dakle vrlo brzo biti financirane iz kohezijskog fonda te iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj dio mi se čini izuzetno važan zato što doista moramo pripremiti sve institucije od jedinica lokalne samouprave preko regionalne samouprave, dakle županija i naravno sve državne institucije i sve agencije i sve fondove kako bi na najbolji mogući način administrativno odgovorili na zahtjeve koji se postavljaju u procedurama koje nisu nimalo jednostavne. Svi oni koji znaju procedure koje se tiču ovih programa znaju da je itekako zahtjevan to proces i naravno on je u nadležnosti delegacije Europske komisije i nadziran je konstantno od nje. Značajno je naravno da će se provedba ovog operativnog programa odvijati prema tzv. decentraliziranom modelu koji će nadzirati delegacija Europske komisije kao što sam upravo rekao. Ono što je važno danas istaknuti to je ukupna vrijednost operativnog programa zaštite okoliša od 2007. do 2009. koja iznosi 71 milijun 333 tisuće odnosno 513 milijuna i 597 tisuća i 600 kuna. Vrijednost koja je potvrđena darovnicom Europske komisije dakle bespovratna sredstva koja će biti dodijeljena Hrvatskoj od strane iznose 53 milijuna 499 tisuća i 750 eura ili u kunskoj protuvrijednosti 385 milijuna 198 tisuća i 200 kuna a vrijednost hrvatskog udjela, dakle onaj dio koji ostaje za participaciju u Hrvatskoj iznosi 17 milijuna 833 tisuće i 250 eura odnosno 128 399 tisuća kuna koji trebaju biti predviđeni u državnom proračunu kao i u proračunu jedinica regionalne i lokalne samouprave i naravno u proračunu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, i naravno to se sve odnosi na razdoblje koje je pred nama za 2009. godinu do 2012. godine. Evo, ja mislim da je sasvim jasno da će ovaj instrument koji nam je na raspolaganju od strane Europske unije itekako nam pomoći u slijedećem razdoblju kako bi se i prilagodili normama i standardima Europske unije ali naravno i kako bi unaprijedili zaštitu okoliša i zaštitili sve ono što je potrebno zaštititi jer kao što je to već puno puta rečeno naslijedili smo od naših predaka ono što imamo u hrvatskoj ali smo to isto tako posudili od budućih generacija i doista se moramo odgovorno ponašati prema tome. A ova pomoć doista u značajnim milijunskim sredstvima koja nam dolazi iz Europske unije itekako je značajna na tom putu. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću se samo osvrnuti na ovu točku 5. operativni program "Promet". program višegodišnji je programski dokument koji govori o korištenju financijske predpristupne pomoći IPA dok se aktualni program promet odnosi na razdoblje 2007. do 2009. godine. Sporazum o financiranju sadrži odredbe temeljem kojih Republika Hrvatska prihvaća pomoć zajednice ali i pristaje postupati sukladno zadanim pravilima i postupcima vezanim za isplatu sredstava koji su sadržani u dodacima o osnovnom sporazumu. Sam naziv operativnog programa promet upućuje na to čemu su novci ovdje namijenjeni. I dakako da se najveći učinak očekuje u modernizaciji željezničkih pruga i pripremi projekata za buduća ulaganja u modernizaciju i poboljšanje uvjeta u sektoru unutarnje plovidbe jer trenutno u ovom sektoru u ovom operativnom razdoblju nemamo dovoljno dobro pripremljenih projekata. Bolje bi postigli smanjenje putovanja putnika i roba ali i povećanje sigurnosti prometa iako sam riječ pomoć upućuje na to još jednom je važno naglasiti da prihvaćanje ovog sporazuma predstavlja pravnu osnovu za bespovratno korištenje financijskih sredstava iz predpristupne pomoći. Naravno, uz ovu predpristupnu pomoć nužno je osigurati i financijski doprinos Republike Hrvatske u svrhu sufinanciranja provedbe operativnog programa. To će se osigurati u proračunskom razdoblju 2009.-2012. za program iz ovog operativnog programa promet 2007.-2009. Ukupno se radi o oko 554 milijuna kuna od čega iz programa IPA bit će osigurano 374 milijuna kuna dok će Republika Hrvatska osigurati 180 milijuna kuna u proračunskom razdoblju od 2009.-2012. na stavkama resornog ministarstva, dakle Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Evo, dakle bitno je ovaj sporazum u Hrvatskom saboru prihvatiti čim prije po hitnom postupku kako bi se mogli početi povlačiti novce. I to je dovoljan razlog da klub HDZ podržava ovaj prijedlog. Hvala Hvala. Gospođa zastupnica Marija Burić Pejčinović također u ime kluba HDZ-a, treći dio. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici sa suradnicima. Pa evo, ono o čemu su do sada kolege govorile pokrivalo bi ono što je do sada pokrivao ISPA program, znači zaštitu okoliša i promet a tome je u IPA programu dodata ta treća komponenta 3C koja se tiče regionalne konkurentnosti. Moram priznati kad je to došla kao ideja u Hrvatsku bilo je puno pitanja o tome što to znači regionalno, je li regionalno u smislu Europske unije pa su zemlje regionalne ili su unutar svake zemlje regije. Dakle, pokazalo se da se ipak tiče ovog drugog. dakle, Europska unija je u taj dio išla jer se prepoznalo da i u kontekstu provedbe Lisabonske strategije i u kontekstu razvoja ujednačenog razvoja što je zapravo cilj i Kohezijskog fonda i mnogih drugih fondova Europske unije potrebno je raditi na svim prostorima unutar jedne zemlje pa evo tako smo i mi u predpristupnom razdoblju dobili mogućnost raditi na konkurentnosti onih dijelova Hrvatske koja koja nisu jednako razvijena kao najrazvijeniji dijelovi. Stoga u ovaj program ulazi deset županija koje su poimenice navedene ovdje, koje će imati priliku koristiti ukupno za razdoblje 2007. do 2009. godine 47 milijuna eura ili iz IPA dijela koji je bespovratna pomoć 35,35 milijuna eura. Ideja da se radi na ovome došla je kroz to da se treba napraviti jedan veliki operativni program koji smo svi skupa dobili u ovim materijalima i od kojih otprilike sto stranica čini operativni operativni program. Dakle, na sto stranica i mislim da je to dobro za sve one koji žele u svojim županijama provoditi neke od ovih programa da dobro vide na šta se ovaj dio novaca u Hrvatskoj može potrošiti. Naime, jedna od ideja je bila dakle u Hrvatskoj da se to koristi za one projekte koji su pripremani u okviru drugih ranijih projekata Europske unije. Naime u CARDS-u i u PHARE programu smo imali neke projekte koji su upravo radili na pripremi projekata u ovim županijama. to je zapravo izvrsna prigoda za sve te projekte koji su došli u neku fazu da se kroz ovaj segment IPA-e uspiju realizirati jer će to višestruko biti korisno. Dakle i ona sredstva koja su ranije utrošena za razvoj projekata neće biti bačena uzalud a s druge strane budući se radilo o projektima koji su odobreni na raznim razinama zasigurno se radi o kvalitetnim i važnim projektima za županije dakle da će pridonijeti i razvoju dakle sveukupnom regionalnom razvoju županija u kojima se ovaj projekt, ovi projekti koji će se održavati. Međutim nije manje bitno i mislim da nije nepotrebno svaki put iznova govoriti osim što dobivamo bespovratnu pomoć, osim što imamo konkretne projekte koji će pomoći dakle u nekim županijama razvoju mi kroz ovo učimo što raditi kada Hrvatska bude u punopravnom članstvu? U ovom slučaju za ovaj dio to će biti Fond za regionalni razvoj. Dakle jedan od strukturnih fondova i iznimno je važno voditi brigu i o tome. Dakle mi trebamo u cijeloj Hrvatskoj u ovim županijama ali i u drugim županijama ljude i institucije i tvrtke i pojedince i pravne osobe koji će moći koristiti puno veća sredstva koja će nam biti na raspolaganju. Dakle o tome treba voditi brigu kada razgovaramo o ovim projektima i zato evo plediram i na to da se o ovome zapravo i na županijskoj razini osobito ovih 10 županija više govori da bi se zaista ta sredstva maksimalno povukla iz svih ovih razloga o kojima smo govorili. Postoje tri područja u kojima će se u ovom dijelu IPA-e usmjeriti sredstva. Dva su vezana uz investiranje i mislim da u današnje vrijeme gospodarske, gospodarskih problema i svih drugih financijskih problema nije nebitno da imamo ovakav projekt. Dakle imamo izravnu mogućnost potpomagati malom i srednjem poduzetništvu. Imamo mogućnost razvijati dakle investicijsku, za investiranje i naravno za razvitak koji samim time dolazi. Dakle mjera 1 predviđa poslovnu infrastrukturu, razvoj poslovne infrastrukture i nositelj tog dijela posla je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Drugi prioritet koji je isto tako investicijski je jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Jedna mjera je poboljšanje poslovne klime, druga mjera je transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju. Mislim da ovome isto ne ne treba ništa pridonijeti, da je jasno da u kontekstu konkurentnosti i zapravo sudjelovanja i hrvatske u provedbi lisabonske strategije je jasno da je znanje ono što je iznimno bitno. I treći dio je svakako tehnička pomoć koja pomaže upravljanju ovim operativnim programom što isto nije nebitno dakle osim što je bitno da imamo dobre projekte bitno je u svakom slučaju i da ih dobro provodimo. Evo za kraj mislim da je ovo jedan projekt, jedan dio programa IPA koji radi u isto vrijeme i na koheziji i na konkurentnosti. Dakle priprema Hrvatsku i po onim raznim uvjetima za članstvo. Ja bih ovdje osobito istaknula onaj, onaj drugi uvjet a to je ekonomski dakle koji govori o mogućnosti dakle tržišnom gospodarstvu koje eto jesmo već, ali u onom drugom dijelu o kome možda se dovoljno često ne govori o razvoju konkurentnosti. Dakle Hrvatska mora biti spremna nositi se sa izazovima koje će donijeti otvaranje tržišta i mislim da ovaj projekt koliko god nije možda najveći od svih ipak komponenti čini i jedan bitan dio jer će se odnositi na područja koja sigurno trebaju najveću pomoć u Republici Hrvatskoj . Hvala lijepa. Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Ma jasno je da ove sporazume o kojima je danas ovdje riječ treba prihvatiti.

Svi ovi projekti koji su kao takvi kandidirani ispred, ne znam naših županija, nadležnih ministarstava su isto tako hvale vrijedni. Što se tiče ovog zakona od 187. samo jednom riječju što je taj IPA program za Hrvatsku bi trebalo od 2007. do 2013. doći ili u Hrvatsku ući, u Hrvatsku 2007. dobili smo 140,5 milijuna EUR-a, a na primjer 2010. taj iznos popet će se na 154,2 milijuna EUR-a. To se znači odnosi na taj, na tu pomoć u tranziciji, prekograničnu suradnju, regionalni razvoj, ljudske potencijale, ruralni razvoj. Uz taj novac Hrvatska mora također vezati određena vlastita sredstva. Međutim sada je i ovdje riječ o ovom drugom setu zakona, zakon broj 189. koji tangira zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost po ovome zakonu je 71 milijun 333 tisuće EUR-a ili to je nekih 513,5 milijuna kuna plus na taj iznos od 71,3 milijuna EUR-a treba pridodati i darovnicu Europske unije u iznosu od 53,5 milijuna EUR-a a na to Hrvatska mora mora sufinancirati ta sredstva u iznosu od 17,8 milijuna EUR-a. Što je međutim bit tog programa pod brojem 189 ili zakona da budem precizniji? Tim novcem mi financiramo ovaj, ne mogu se sad sjetiti, Marišćinu, odlagalište otpada sa 8,7 milijuna EUR-a, zatim sa 7,8 milijuna EUR-a financira se odlagalište otpada u Puli točnije Kaštjun. Zatim ovdje imamo Letčevicu 8,7 milijuna EUR-a i tu su još ovaj programi u vodoopskrbi na području Slavonskog Broda u iznosu od 15,4 milijuna EUR-a i vodoopskrba na području grada Knina u iznosu od 10,4 milijuna milijuna EUR-a. Razumljivo značajna su to sredstva. Kao što rekoh to je melem na ranu na neki način i Republici Hrvatskoj ali i lokalnim sredinama koja ta sredstva imaju uprihodovati. Ono što je također bitno a to je ono što treba reći da hrvatska Vlada čvrsto stoji iza tih projekata. De facto mi možemo reći da nakon što će ovaj sporazum biti ratificiran ovaj novac je osiguran. Znači ugovori su već potpisani. Teško da se iz toga može iskočiti, samo se čeka petak kada će se ugovori potrebnom većinom rekoh ratificirati. Što između ostalog ovi financijski aranžmani govore ili što oni znače? Ja neću govoriti sad u ovoj prigodi za Marinščinu nedaleko Rijeke, ali ću govoriti za Kaštjun koji se nalazi nedaleko Pule. Svo ovo politikanstvo da će se na primjer Kaštjun kao odlagalište otpada zatvoriti, da će se preseliti primanje ljudi iz Medulina od strane ministrice predstavljaju jednu predstavu za naivne. Sve je to znači zabavljanje publike, politizacija, sve je unaprijed dogovoreno, sve je dogovoreno da se sredstva osiguravaju rekoh za te programe između Vlade, Europske unije. Kao što rekoh i sredstva su ovdje osigurana. Jasno je da sve to znaju i u raznim nevladinim udrugama koje protestiraju protiv određenih odlagališta, sve to znaju ljudi u istarskoj opoziciji, razumljivo Županiji istarskoj koja radi na osiguravanju tih novca. Sve to znaju zastupnici od ljevice pa sve tamo do desnice. Svi se isto tako slažemo da to odlagalište ja govorim sada samo o Kaštjunu u Puli treba sanirati. Ovako više dalje ne može. Ne riješimo li taj problem u Puli na tom odlagalištu možemo samo očekivati da će se tamo dogoditi ekocid. S druge strane, općina Medulin, znači susjeda grada Pule, ne znam njihovo vodstvo protestira. Ali da su oni principijelni onda bi isto tako principijelno rekli za nas je Kaštjun neprihvatljiv. Ali stoga mi više nećemo odlagati svoje smeće na to odlagalište već ćemo svoje smeće tretirati na području na području svoje općine. Mogu reći još nešto. Nećemo na području svoje općine, nego ćemo svoje smeće odvoziti put ne znam Opatije ili Rijeke ili Trsta ili Graca ili Beča ili šta ja znam Minchena, Bruxellesa i tome slično. Jasno da u općini Medulin nisu naivni i da znaju da njihovo smeće neće tretirati ni sutra kao ni danas nitko drugi doli grad Pula i to upravo na lokaciji Kaštjun. To smeće se tamo odlaže već 50 godina i teško, gotovo nemoguće je da će se to smeće, poglavito nakon što će biti osigurana i ovih 7,8 milijuna eura za sanaciju tog odlagališta. Znači, gotovo nemoguće je to preseliti. Što bi bilo kad bi se preselilo? Tko bi prihvatio uopće ja ću reći to pulsko smeće? Bale znam da neće. Medulin je rekao da neće. Neće ni Marčana, neće ni Fažana, neće ni Vodnjan, neće ni Kanfanar tamo u blizini TDR-a. Neće Boga mi ni moj Buzet koji je 70-tih, da se tako figurativno izrazim potopljen da bi se puljština mogla snabdijevati vodom. A ako s druge strane izgubimo ovih 7,8 milijuna ili to je cirka 60 milijuna kuna koliko je namijenjeno iz Bruxellesa za sanaciju prilika na Kaštjunu e onda nikada više se ni problematika odlaganja smeća u Istri neće razriješiti. Odnosno što se još može dogoditi kada se bude, a uskoro će se to dogoditi kad se bude približavao dan kada treba zatvoriti Kaštjun, Medulin i drugi će svoje smeće morati rješavati na svom području. Jasno je da sva ova politizacija koja se u Istri odigrava oko Kaštjuna isključivo jedino je vezana ili bolje rečeno u funkciji predstojećih lokalnih izbora. A ove nevladine udruge koje protestiraju to čine stoga jer ih određeni tajkuni koji itekako imaju političke aspiracije kako u Istri tako i drugdje odnosno financiraju. Pa tako onda se zna dogoditi da neke udruge imaju daleko veće recimo proračune no što ima recimo IDS koja je pod navodnicima vladajuća stranka na području Županije istarske. Ono što je mene ponajviše zasmetalo što se je u jednome trenutku ministrica Dropulić uključila u jednu ovakvu ovakvu politizaciju. Znači, još jedanput ću reći. Za Marišćinu temeljem ovoga zakona broj samo da ga nađem koji je 189. zaštita okoliša osigurano je 8,7 milijun eura. Za Kaštjun je osigurano 7,8 milijuna eura. Znači, ništa se ne bi moglo dogoditi da u tome nisu pod navodnicima participirali i u Bruxellesu i u Zagrebu i u gradu Utoliko želim vjerovati da će se Kaštjun realizirati na zadovoljstvo sviju, jer svaka druga opcija u ovom trenutku, a to znaju i građani je jedno predizborno politikanstvo. Svatko tko bude došao sutradan na čelo Pule ili Županije istarske, a ne bude li bio razriješen problem Kaštjuna, odnosno njegova financiranja taj problem će morati sanirati ili će u jednoj Puli, Medulinu, Fažani, jednom riječju u Istri izazvati tim nečinjenjem tu jednu ekološki katastrofu. A slažemo se svi u ovome Domu a vjerujem i u Puli da Istri ili bilo kojemu gradu u Republici Hrvatskoj napoli nije potreba. Što se tiče zakona broj 191 on je težak 339 milijuna eura. On tangira biocentar u Zagrebu, a zakon broj 192 težak je 553,8 milijuna kuna. Tiče se realizacije željezničke pruge na pruge na koridoru 10 kako se to već zove. I sada da ja ne govorim o čemu se ovdje točno radi koje se pravce odnosno tangira plus jasno plovne putove na Savi i luci Vukovar. Želim samo reći da žalim što ni jedna kuna nije išla na dionicu željezničke pruge od Zagreba do Rijeke, a ono što se mene poglavito tiče žalim što izgleda da u okolnostima ove sveopće i hrvatske i svjetske recesije teško da možemo računati da će tako skoro krenuti gradnja tunela kroz Učku, odnosno integriranje hrvatskih željeznica u sustav europskih željeznica, a sve s ciljem da privučemo jedan dobar dio željezničkog tereta od Barcelone, juga Francuske, sjeverne Italije preko Istre, Zagreba, dalje za Mađarsku, Češku, Slovačku pa dalje prema Ukrajini. Sve u svemu razumljivo je u ovim teškim okolnostima, teškim vremenima ovi zakonski prijedlozi su kako se kaže, kako se kaže, melem na ranu, razumljivo da za njih treba glasati i treba što je moguće prije realizirati u svojstvu nekih javnih radova predložene javne investicije. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, državni tajnici. Pred nama je nekoliko prijedloga zakona vezanih uz instrument pretpristupne pomoći IPA. Radi se o potvrđivanju dakle sporazuma o financiranju i u prethodnom zakonu o pravilima za suradnju između Republike Hrvatske i Europske komisije, a vezano uz operativne programe koji de facto dataljiziraju mjere po pojedinim komponentama IPA-e. Kao što u samom dokumentu stoji, tehnički, pravni i administrativni okvir u kojemu se provode mjere financiranja iz operativnih programa određeni su okvirnim sporazumom, a sporazum o financiranju utvrđuje detaljne uvjete potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupke u svezi s isplatom vezano za ovu pomoć kao i uvjete pod kojima se upravlja tom pomoći. Dakle laički rečeno nakon što Sabor donese ovaj zakon, Republika Hrvatska može primati prve novce iz IPA-e koji iznose okvirno dakle milijardu kuna godišnje u prosjeku.I naravno SDP podržava donošenje ovih zakona. Kao što znate IPA se sastoji od nekoliko komponenti, pomoć u tranziciji, izgradnji institucija, prekograničnoj suradnji, regionalnom razvoju, razvoju ljudskih potencijala i ruralni razvoj. Komponenta 3, 4 i 5 kad ih bolje pogledate možete vidjeti da se kroz to mogu financirati uspostave novih centara za gospodarenje otpadom, uspostavom modernog sustava vodoopskrbe, izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, modernizacija kanalizacijske mreže. Ulaganje u poslovnu infrastrukturu, oprema i obuka za pružanje i biznis usluga, promicanje poslovne ulagačke klime, infrastruktura za inkubaciju komercijalizaciju u sektoru bioznanosti, podrška razvoju klastera, biocentri, poboljšanje okoliša i krajolika, jačanje sustava obrazovanja odraslih, sustava strukovnog obrazovanja naravno pojačavanje i jačanje mjera zapošljavanja. Dakle da ne nabrajam to su zaista krasne mjere koje budući projekti koji uvelike mogu pomoći Republici Hrvatskoj. Ako zbrojimo na to komponentu 2 prekograničnu suradnju, znači Hrvatska-Italija, Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Mađarska de facto se evo tako može reći isto laički da komponenta 2, komponenta 3 i komponenta 5 najviše koriste upravo našim regijama, našim lokalnim zajednicama i to čini gotovo 50% ovog iznosa. Naravno kao što je rekao kolega Kajin sve je ovo melem na ranu, ali i dalje postoje problemi s kojima će se Hrvatska sigurno suočiti u 2009. godini. Kao što sam rekao većina ovog, polovica gotovo novca ide za regionalni razvoj, Hrvatska još uvijek nema nema strategiju regionalnog razvoja odnosno postoji jedna iz 2005. godine koja kao prijedlog stoji na itnernetu već zadnje tri godine i postoji najava ministra Čobankovića da će nova strategija biti gotova ljeto, koje je prošlo. Dakle ovo ljeto, mi tu strategiju još uvijek nismo vidjeli. Sada se postavlja pitanje je li to nova strategija koja otvara pitanje čemu onda ona stara koja je financirana iz CARDS 2 002 programa i u koju je uloženo 10 milijuna kuna. Ako je to ona stara, pitanje je što se čeka do sada i zašto čekamo do 2009. da ju dobijemo. Ne znam. To je odgovor na koji ja tražim recimo pitanje. Ali sama strategija kako kaže i ministar Čobanković u ovoj novoj, staroj-novoj kako god, pomoći će pri hrvatskom pristupanju Europskoj uniji i pripremi Hrvatske za strukturne fondove. Kolegice i kolege to ne može strategija pomoći. Strategija ne može pomoći da mi bolje koristimo strukturne fondove, mi ćemo bolje koristiti strukturne fondove ako ćemo pratiti europske norme i dobro raditi upravo sa IPA-om, jer IPA i služi jednim dijelom za pomoć Republici Hrvatskoj za korištenje strukturnih fondova, a sama strategija bez dobrih kapaciteta administrativnih isto nema nikakvu vrijednost, a to je drugi veliki problem u Hrvatskoj su naši administrativni kapaciteti. Mi ih imamo, ali problem je prije svega da imamo dosta novih, pogotovo nova agencija koji trebaju još naučiti svoj posao, imamo starih iskusnih ljudi u sustavu koji sve više su opterećeni poslom i sve teže se nose sa rastućom dinamikom posla u ZIP-u i naravno strukturne fondove … da su i procedure kompliciranije i tu nastaje veliki problem jer kao što sam rekao IPA nam je i priprema za strukturne fondove kojih će biti oko milijardu eura, znači 7 milijardi kuna. Ako se nećemo dobro nositi sa IPA-om koja je daleko manja kako ćemo se nositi sa strukturnim fondovima. Ispričavam se, da strukturnim. Problem najviše leži u plaćama, one su iste ili možda malo veće od prosjeka, a trebale bi biti daleko veće za te ljude koji rade ovako složen posao sa ovako brzo rastućom dinamikom. Umjesto toga mi smo dobili nekakvo zamrzavanje plaća. To vam je kolegice i kolege formula za katastrofu. Jer ja sam nedavno razgovarao sa nekoliko ljudi iz različitih agencija i iz DURF-a i iz ministarstva koji upravo rade na IPA-u. Dio njih je već našao novi posao, dio traži novi posao. Ako će im plaće ostati zamrznute ovako niske ići će u privatne tvrtke, raditi će za veću plaću. Republika Hrvatska će ostati bez dobrih kadrova, morati će zaposliti i školovati nove. Ne morate biti stručnjak da u takvom slučaju uvidite da će biti velikih problema, patiti će projekti i već sada vam je jasno da ćemo u 2009. možda čak i gubiti novce iz IPA-e. Europska komisija je dala jednako tako novce za stvaranje strategije poticanja ljudi u javnoj upravi, upravo isto vrijednost oko 10 milijuna kuna da se oni više potiču, da rade još kvalitetnije svoj posao, umjesto toga njihove plaće će stagnirati i radimo upravo suprotno od onoga što trebamo raditi. Europski projekti nisu gubitak za državu ni u kojem slučaju. Europskim projektima Republika Hrvatska Hrvatska, već sam naveo sve ovo, može poboljšavati graditi infrastrukturu, može pomagati općine same mogu uređivati svoju infrastrukturu, jačati poljoprivredu, jačati poduzetništvo, konkurentnost poduzetništva i poljoprivrede što neminovno znači i nova radna mjesta, uz financijsku pomoć Europske unije, što znači da postoje određen uštede u proračunu jer su dosad možda to sami financirali. To je jedan od proaktivnih načina kako uštediti i umjesto toga ide se na zamrzavanje. Vrlo, vrlo loša taktika, formula dakle koju sam rekao za katastrofu. Uzme li se u obzir da u nedavnom razgovoru s jednim kolegom iz Europske komisije, rečenica koja bila je za IPA-u vam nećemo tolerirati niti krivi zarez, niti jedan loš euro. Dakle, to zajedno sa gubitkom administracije može značiti velike, velike probleme. Ja ne znam za Vladu Republike Hrvatske, ali za nas u SDP-u neprihvatljivo je da se u ovakvom momentu pregovora s i priprema za strukturne fondove bilo kakvi gubitci događaju. Bilo kakvi. Toliko o tome. Hvala puno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nova ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Mondekara koji je rekao da Ministarstvo regionalnog razvoja radi novu strategiju regionalnog razvoja. To nije točno. Ministarstvo regionalnog razvoja je u biti do ljeta ustrojavano, a ustanovljeno u proljeće ove godine pripremilo je nacrt zakona o regionalnom razvoju Zakona o regionalnom razvoju, a ne nikakove strategije, zakona koji će obuhvatiti cjeloviti regionalni razvoj Republike Hrvatske sa ciljem naravno ujednačavanja razvoja svih regija, svih županija, svih jedinica lokalne samouprave na području naše Republike Hrvatske. Praksa financiranja plaća iz fondova Europske unije je u tijeku i proteklih godina vjerujem da će biti ubuduće. Evo samo jedan primjer. U mom gradu Pakracu tri plaće se financiraju iz programa PHARE 2006. koji traje 15 mjeseci, znači u cijelosti tri plaće se financiraju se iz tog programa iz sredstava Europske unije. To nije novost, to je praksa i vjerujem da će tako biti i ubuduće. Hvala. Gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je prvo da će Hrvatska izgubiti u 2009. godini novce i drugo netočno je da se odlijeva, odnosno da odlaze iz državnih službi oni koji su vladali ovim programima. Naime, Hrvatska je vladala programima i zato je dobila upravljanje upravo predpristupnim programima. Ona je dobila upravljanje upravo zato što je sposobna i administrativno i ima kapacitete i ljude koji mogu jednostavno odgovoriti na sve zahtjeve koje procedure što se tiče IPA-e pretpostavljaju. Stoga, nema uopće bojazni da će masovni odljev ljudi biti iz državne administracije. Uvijek će biti onih koji će zbog osobnih razloga napuštati određenu službu i tražiti bolje uvjete za sebe u drugim uslovima, ali ne radi se o nikakvom masovnom odlasku stručnjaka. Uostalom nigdje nisam čuo do sada, prvi put čujem iz vaših usta da se to ne događa na ovakav način. se ne razumije./… Neće se događati, nema razloga da se događa. O zamrzavanju još nije bilo riječi, o tome ćemo govoriti kad bude proračun. To je sasvim drugo pitanje, to doista nema veze sa ovim pitanjem koje je sada na